Има кворум – откривам заседанието. Уважаеми колеги,

1 и ал. 2 от Конституцията на Република България са прекратени пълномощията на Диана Димова Саватева като народен представител от Втори изборен район – Бургаски, издигната от партия ГЕРБ в 44-тото Народно събрание. Централната избирателна комисия следва да обяви за народен представител следващия в листата предвид предсрочното прекратяване пълномощията на Диана Димова Саватева. След извършена проверка на списък А и списък Б по многомандатни изборни райони се установи, че следващият кандидат в листата на партия ГЕРБ е Стойно Митев Стойнов. Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 247, ал. 1,

„Материали, доставка на оборудване, софтуерни актуализации, услуги и обучение за поддръжка на Комплектомобилна производствена линия за метални конструкции С Доклада на Комисията по отбрана ще ни запознае господин Тошев.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Моля на основание чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да допуснем в залата господин Атанас Запрянов – заместник-министър на отбраната,

договор (LOA) BU-B-UCB, „Материали, доставка на оборудване, софтуерни актуализации, услуги и обучение за поддръжка

В заседанието участваха господин Атанасов Запрянов – заместник-министър на отбраната, и генерал Андрей Боцев – началник на отбраната. Заместник-председателят на Комисията по отбрана посочи, че на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 и т. 7 от Конституцията на Република България

Този договор, наречен „Писмо за предлагане и приемане на офертата“ (Letter of Offer and Acceptance – LOA), е изготвен съобразно изискванията на американското законодателство за военни продажби по Програмата Foreign Military Sales Sales (FMS), която строго регламентира възможностите за придобиване на американско военно оборудване и техника. Той представлява оферта с условия за доставка от страна на американското правителство. Заместник-министър Запрянов представи пред членовете на Комисията по отбрана необходимостта от сключване на договора, очакваните резултати и финансовите последици от неговото прилагане. Генерал Боцев заяви, че Комплектомобилната производствена линия за метални конструкции е изключително ефективна и има потенциал да доведе до подобряване на материалната база в Българската армия. В последвалата дискусия отношение взеха народните представители Кольо Милев, Владимир Тошев, Валентин Радев, Таско Ерменков, Христо Гаджев, Борис Вангелов, Милен Михов, Слави Нецов, Пламен Манушев и Симеон Симеонов. Болшинството изказали се изразиха подкрепа към предприетите мерки от Министерството на отбраната. Бяха зададени конкретни въпроси относно необходимостта от Комплектомобилната производствена линия за метални конструкции, от нуждата за ратифициране на договора в такива кратки срокове, за материалите, с които ще работи линията, за източника на финансиране на договора, за монополното положение на фирмата, с която се сключва договорът. Заместник-министър Запрянов и генерал Боцев дадоха изчерпателни отговори на поставените въпроси. Те обясниха, че първоначално линията ще се използва при изграждане на инфраструктурата на авиобаза Граф Игнатиево. Впоследствие същата може да се използва за изграждане на различни типове постройки за Българската армия и за страната при бедствия и аварии. Големите предимства пред линията са станали известни след обследване на инфраструктурата на база Граф Игнатиево от американски специалисти през месец октомври и затова се е наложило да се придвижи договорът в такива кратки срокове. Средствата по договора са осигурени от реализираните излишъци от бюджета на Министерството на отбраната за годината. Линията работи с американска ламарина, но подобна линия има и в италианската армия и те ползват собствена ламарина. Изразиха се мнения, че такава ламарина може да се произвежда и в България. Посочено беше, че договорът се сключва по изискванията на американското законодателство за военни продажби по Програмата Foreign Military Sales (FMS) и цените, които са предложени за България, са същите както цените за американската армия. След приключване на дебатите членовете на Комисията по отбрана с 10 гласа „за“, без „против“ и 8 гласа „въздържали се“ приеха следното становище: Комисията по отбрана предлага на Народното събрание да да подкрепи на първо гласуване Закон за ратифициране на международен договор (LOA) BU-B-UCB, „Материали, доставка на оборудване, софтуерни актуализации, услуги и обучение за поддръжка на Комплектомобилна производствена линия

Подлагам на първо гласуване Законопроект за ратифициране на международен договор (LOA) BU-B-UCB, „Материали, доставка на оборудване, софтуерни актуализации, услуги и обучение за поддръжка на Комплектомобилна производствена линия за метални конструкции. Гласували

Моля, режим на гласуване по така направената процедура.

договор (LOA) BU-B-UCB, „Материали, доставка на оборудване, софтуерни актуализации, услуги и обучение за поддръжка на Комплектомобилна производствена линия за метални конструкции

Ратифицира международен договор (LOA) BU-B-UCB, „Материали, доставка на оборудване, софтуерни актуализации, услуги и обучение за поддръжка на Комплектомобилна производствена линия за метални конструкции подписан на 16 август 2019 г. в САЩ и на 27 ноември 2019 г. в Република България. Заключителна разпоредба Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.“ Благодаря, уважаеми господин Тошев. Изказвания? Не виждам. Подлагам на гласуване наименованието на Закона, Член единствен и Заключителната разпоредба, подкрепени от Комисията. Гласували

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Моля, на основание чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание срокът за предложения между първо и второ четене на гласувания Законопроект за допълнение на Закона за собствеността, с вносители Милен Михов и група народни представители, да бъде удължен с две седмици. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Събева. Моля, режим на гласуване по така направената процедура.

уважаеми колеги! Преди малко ратифицирахме международен договор (LOA) BU-B-UCB.

и понеже става дума за латиница и всеки от нашите колеги очевидно има различни познания, произношение и това предизвиква една веселба в залата, което е неловък момент,

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Първо искам да направя процедура на основание чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

на прочетените лица.

На свое редовно заседание, проведено на 11 декември 2019 г., Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа Законопроекта за допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата. Законопроектът беше представен от заместник-министъра на икономиката – Лъчезар Борисов. Със Законопроекта се цели въвеждане на механизъм за подпомагане на предприятията от индустриалните отрасли и подотрасли, изложени на значителен риск от „изтичане на въглерод“ поради индиректни разходи за емисии на парникови газове в крайните цени на електрическата енергия. Индиректните разходи за квоти въглеродни емисии са тези разходи, които производителите на електрическа енергия правят за закупуване на необходимите им квоти, които се прехвърлят върху себестойността на електрическата енергия, закупувана от крайните клиенти. Основният консуматор на електрическа енергия в България е енергоинтензивната индустрия. Именно тези предприятия се определят като „изложени на значителен риск от „изтичане на въглерод“. Според европейското законодателство понятието „изтичане на въглерод“ включва перспективата за увеличаване на глобалните емисии на парникови газове, когато предприятията изместват производството си извън Европейския съюз, тъй като не могат да прехвърлят на своите клиенти нарастването на разходите, без да понесат значителна загуба на своите пазарни дялове. Те са изложени на риск от загуба на конкурентно предимство на световните пазари, на основно производство, което генерира базата на брутния вътрешен продукт, на работни места и на риск от други негативни икономически, социални и екологични последствия. Компенсацията на индиректните разходи за емисии ще се осъществи чрез транспониране на разпоредбите на Директива (ЕС) 2018/410 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2018 г. за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел засилване на разходоефективните намаления на емисии и на нисковъглеродните инвестиции, и на Решение (ЕС) 2015/1814 и последваща нотификация на държавната помощ от страна на Европейската комисия в съответствие с Договора за функционирането на Европейския съюз. Специалният акт, който урежда условията и изискванията за съответствие на механизма за подпомагане с европейското законодателство е: Насоки относно определени мерки за държавна помощ в контекста на схемата за търговия с квоти за емисии на парников газ след 2012 г., като в Приложение II са определени индустриалните отрасли и подотрасли, които са изложени на значителен риск от „изтичане на въглерод“. С Директива (ЕС) 2018/410 се определя и източникът за финансиране, а именно приходите, генерирани от продажба чрез търг на квоти, реализирани в рамките на Схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове. Държавите членки следва да се стремят да използват не повече от 25 на сто от тези приходи. България ще се възползва от правото си да ползва до 25 на сто от тези приходи за времето до края на 2020 г. след получаването на положително решение от Европейската комисия. Предвижда се издаването на наредба от министъра на икономиката, който е компетентен орган по смисъла на Закона и ще бъде администратор на помощта. С тази наредба ще бъдат заложени ясни критерии, срокове и условия, включително плавен спад на размера на помощта, с което да се гарантира, че не е налице прекомерна компенсация на бенефициерите. Същевременно се допълва и чл. 57, ал. 1 от Закона за ограничаване изменението на климата, с която се урежда разходването на средствата от приходите от продажба чрез търг на разпределените на България квоти за тази цел. С оглед на обстоятелството, че приходите от тръжна продажба на квоти и емисии постъпват във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ и тяхното предназначение е регламентирано в Закона за енергетиката, в Преходните и заключителните разпоредби са предвидени и допълнения в чл. 36б, ал. 1 и чл. 36д, ал. 1 от Закона за енергетиката. Също така във връзка с предоставяне на информация от Комисията за енергийно и водно регулиране за целите на схемата и нейното докладване пред Европейската комисия се предвижда допълнение в чл. 21, ал. 1 и чл. 36, ал. 5 от Закона за енергетиката. В предвидения в § 6 от Преходните и заключителните разпоредби на законопроекта срок ще бъде приведена в съответствие и Наредбата за реда и начина за набирането, разходването, отчитането и контрола на средствата на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“. Писмени становища по Законопроекта са постъпили от Министерството на околната среда и водите, Министерството на финансите, Министерството на енергетиката, Комисията за енергийно и водно регулиране, Асоциацията на индустриалния капитал в България, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори и Съюза за стопанска инициатива. От Министерството на енергетиката и Комисията за енергийно и водно регулиране настояват с цел предварителна яснота, постигане на устойчивост и избягване на преизчисления относно размера на приходите и разходите на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ при утвърждаването на цената за задълженията към обществото, в чл. 10а от Законопроекта да бъде изрично записано, че годишният размер на помощта не трябва да надвишава 5% от общия размер на годишните приходи, получени от търговете за продажба на квоти. След представяне и обсъждане на Законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за“ 13, „против“ 1 и „въздържали се“ 6 народни представители. Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическа политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Представям на Вашето внимание: „ДОКЛАД относно първо гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата, № 902-01-58, внесен от Министерския съвет на 5 ноември На редовно заседание, проведено на 28 ноември 2019 г., Комисията по околната среда и водите разгледа на първо четене Законопроект за допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата, № 902-01-58, внесен от Министерския съвет ноември 2019 г. На заседанието присъстваха: от Министерството на околната среда и водите: господин Красимир Живков – заместник-министър, госпожа Боряна Каменова – директор на дирекция „Политики по изменение на климата“, и госпожа Светла Ангелова – главен експерт в същата дирекция; от Министерството на икономиката: господин Желяз Енев – директор на дирекция ,,Икономическа политика“, и господин Гриша Захариев – главен експерт в същата дирекция, и представители на Българска асоциация „Металургична индустрия“. От името на вносителя Законопроектът и мотивите за неговото внасяне бяха представени от господин Желяз Енев. Той поясни, че Законопроектът въвежда механизъм за подпомагане на предприятията от индустриалните отрасли и подотрасли, изложени на значителен риск от „изтичане на въглерод“ поради индиректните разходи за емисии на парникови газове в крайните цени на електрическата енергия. Условията и изискванията за съответствие на механизма с европейското законодателство ще се регламентират чрез наредба на министъра на икономиката, която ще се прилага след нотифицирането и одобрението от Европейската комисия на предложения механизъм. Индустриалните отрасли и подотрасли, чиито предприятия могат да кандидатстват за помощ чрез механизма са определени в Приложение II на Насоките относно определени мерки за държавна помощ в контекста на схемата за търговия с квоти за емисии на парников газ след 2012 г. среда и водите изразиха подкрепа за Законопроекта и поясниха, че са участвали в работната група за разработването му. Посочиха, че приемането на Законопроекта е крачка към преодоляване на неравностойното положение на нашата енергоинтензивна индустрия, тъй като другите държави членки вече са въвели такива помощи. Отношение по внесения законопроект взеха народните представители Ивелина Василева, Манол Генов, Джевдет Чакъров, Румен Георгиев и Антон Кутев. Повдигнати бяха въпроси, свързани със срока за предоставяне на помощи, който изтича в края на 2020 г., как във времето ще бъдат изпълнени отделните стъпки по разработване на Наредбата, по нотифициране и одобрение от Европейската комисия на компенсационния механизъм и кога предприятията ще могат да получат съответните помощи. Беше поставен въпрос каква е причината България да въвежда тези мерки едва сега, като се има предвид, че другите държави членки вече са ги въвели, както и кои сектори ще бъдат обхванати от възможността за предоставяне на помощи. Беше направено предложение Министерството на икономиката да предостави на Комисията по околната среда и водите финалния вариант на проекта на Наредба, в който ще бъдат разписани условията и редът за предоставяне на помощи на предприятията. Вносителите поясниха, че проектът на Наредба е готов и е на етап последно съгласуване в рамките на работната група. До момента механизмът за подпомагане не е въведен, тъй като в старата директива изискването не е императивно, а в случай че държавите – членки желаят да въведат компенсационен механизъм, трябва да използват средства от държавния бюджет. Сега Директивата е променена, като държавите са задължени да въведат такъв механизъм и като източник на средствата са определени приходите, генерирани от продажба чрез търг на квоти емисии на парникови газове. Представителите на Българска асоциация „Металургична индустрия“ изразиха мнение, че за тях е важно да бъде въведен бързо механизмът за подпомагане. Към момента са включени 13 икономически сектора, основно в областта на тежката химия и металургията, които са с най-голям дял на потребление на електрическа енергия. Очаква се Европейската комисия да продължи действието на механизма и след 2020 г., като ще се увеличи и броят на секторите, които ще могат да бъдат подпомагани, към момента не е ясно от кои икономически области ще бъдат. След приключване на дискусията и проведеното гласуване Комисията по околната среда и водите с 13 гласа „за“, без „против“ и 4 гласа „въздържал се“ подкрепи Законопроекта и изрази следното становище: Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата, № 902-01-58, внесен от Министерския съвет

Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Предлагам на Вашето внимание „ДОКЛАД относно Законопроект за допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата, № 902-01-58, внесен от Министерския съвет на 5 ноември Комисията по енергетика обсъди Законопроект за допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата, № 902-01-58, внесен от Министерския съвет

от Министерството на околната среда и водите: госпожа Боряна Каменова – директор на дирекция „Политики по изменение на климата“, госпожа Светла Ангелова – главен експерт; от Комисията за енергийно и водно регулиране: Иван Иванов – председател. Със Законопроекта, представен от господин Желяз Енев, се предвижда въвеждане на механизъм за подпомагане на предприятията от индустриалните отрасли и подотрасли, изложени на значителен риск от „изтичане на въглерод“, поради индиректните разходи за емисии на парникови газове в крайните цени на електрическата енергия. Индиректните (непреките) разходи за квоти въглеродни емисии са тези разходи, които производителите на електрическа енергия (основно ТЕЦ) правят за закупуване на необходимите им квоти, за да функционират пълноценно. В резултат от закупуването на тези квоти, направените разходи се прехвърлят в себестойността на електрическата енергия, която се закупува от крайните клиенти. Основният консуматор на електрическа енергия в България е енергоинтензивната индустрия. Именно тези предприятия се определят като „изложени на значителен риск от изтичане на въглерод“. Разходите, за които се предоставя помощ, са тези, които производителите на електрическа енергия реализират за закупуване на необходимите им квоти емисии парникови газове и които прехвърлят в себестойността на произведената електрическа енергия. Поради липса на механизъм до момента, който да компенсира базовата индустрия за индиректните разходи за емисии, предприятията понасят финансови загуби, които в близко бъдеще може да ги стимулират да преместят производствата си извън България и ЕС. Това би означавало загуба на основно производство, което генерира базата на брутния вътрешен продукт на държавата, загуба на работни места и други икономически, социални и екологични негативни последствия на национално и регионално ниво. С предлаганите допълнения на Закона за ограничаване изменението на климата (ЗОИК) се цели транспониране на изисквания от Директива (ЕС) 2018/410 относно механизъм за компенсиране на индустрията за непреки разходи.

който е компетентен орган по смисъла на закона и ще бъде администратор на помощта. С тази наредба ще бъдат заложени ясни критерии, срокове и условия в съответствие с Директивата (ЕС) 2018/410

с която се урежда разходването на средствата от приходите от продажба чрез търг на разпределените на България квоти за тази цел. В хода на разискванията беше установена необходимост от прецизиране на текстовете, както определяне на точния бюджетен размер на помощта и дефиниране на ясни критерии за нейното предоставяне, тъй като в Оценката на въздействие към Законопроекта са посочени около 190 възможни бенефициенти, а в дискусията бяха посочени 30 – 40 бенефициенти. След приключване на дискусията и въз основа на проведеното гласуване Комисията по енергетика с 10 гласа „за“, 7 „против“ и 1 глас „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата, № 902-01-58, внесен от Министерския съвет на 5 ноември 2019 г.“ Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Малешкова. И последният доклад е на Комисията по бюджет и финанси. Господин Иванов,

На заседание, проведено на 21 ноември 2019 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроект за допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата, № 902-01-58, внесен от Министерския съвет на 5 ноември 2019 г. Законопроектът беше представен от господин Лъчезар Борисов – заместник-министър на икономиката. Основен инструмент на политиката в областта на климата в Европейския съюз е Схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове. Тя бе въведена с Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и с Директива (ЕС) 2018/410 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2018 г. за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел засилване на разходоефективните намаления на емисии и на нисковъглеродните инвестиции, и на Решение (ЕС) 2015/1814. Съществен риск за индустрията във връзка с функционирането на Схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове е рискът от „изтичане на въглерод“. Според европейското законодателство понятието „изтичане на въглерод“ включва перспективата за увеличаване на глобалните емисии на парникови газове, когато европейски предприятия преместват производството си извън ЕС, тъй като не могат да прехвърлят на своите клиенти нарастването на разходите си, свързани с ограничаване изменението на климата, без да понесат значителна загуба на своите пазарни дялове и конкурентни предимства. В част от държавите извън ЕС, където са установени конкуренти на тези европейски предприятия, не се прилагат строги правила за ограничаване изменението на климата, в резултат на което предприятията от тези страни се намират в икономически по-изгодно положение. Това е така, тъй като себестойността на продукцията им не е обременена с допълнителни разходи, каквито са индиректните разходи за квоти въглеродни емисии. Индиректни (непреки) разходи за квоти въглеродни емисии са разходите, които производителите на електрическа енергия (основно ТЕЦ) правят за закупуване на необходимите им квоти, за да функционират пълноценно. В резултат от закупуването на тези квоти направените разходи се прехвърлят в себестойността на електрическата енергия, която се закупува от крайните клиенти. Именно тези предприятия са „изложени на значителен риск от изтичане на въглерод“. С предложения законопроект се цели създаването на хармонизирана правна рамка в Закона за ограничаване изменението на климата, въз основа на която да се въведе механизъм за подпомагане на предприятията от индустриалните отрасли и подотрасли, изложени на значителен риск от „изтичане на въглерод“, поради индиректните разходи за емисии на парникови газове в крайните цени на електрическата енергия. Поради липса на механизъм до момента, който да компенсира базовата индустрия за индиректните разходи за емисии, предприятията понасят финансови загуби, които в близко бъдеще може да ги стимулират да преместят производствата си извън България и ЕС. Това би означавало загуба на основно производство, което генерира базата на брутния вътрешен продукт на държавата, загуба на работни места и други икономически, социални и екологични негативни последствия на национално и регионално ниво. Компенсацията на индиректните разходи за емисии ще се осъществи осъществи чрез транспониране на разпоредби на Директива (ЕС) 2018/410 и въвеждане на механизъм за подпомагане на отраслите и подотраслите, изложени на значителен риск от „изтичане на въглерод“, посредством нотификация на държавна помощ от страна на Европейската комисия в съответствие с Договора за функционирането на Европейския съюз. С Директива (ЕС) 2018/410 се определя и източникът за финансиране на схемата, а именно приходите, генерирани от продажба чрез търг на квоти, реализирани в рамките на Схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове. Също така е определено, че държавите – членки следва да се стремят да използват не повече от 25 на сто от тези приходи. Специалният акт, който урежда условията и изискванията за съответствие на механизма с европейското законодателство, е Насоки относно определени мерки за държавна помощ в контекста на схемата за търговия с квоти за емисии на парников газ след 2012 г. Тези Насоки са с хоризонт на приложение до края на 2020 г. С предлаганите допълнения на Закона за ограничаване изменението на климата се цели точното транспониране на изискванията от Директива (ЕС) 2018/410.

наредба от министъра на икономиката, който е компетентен орган по смисъла на закона и ще бъде администратор на помощта. С тази наредба ще бъдат заложени ясни критерии, срокове и условия в съответствие с Директивата (ЕС) 2018/410 и Насоките, включително плавен спад на помощта, с което да се гарантира, че не е налице прекомерна компенсация на бенефициерите. Същевременно се допълва и чл. 57, ал. 1 от Закона за ограничаване изменението на климата, с което се урежда разходването на средствата от приходите от продажба чрез търг на разпределените на България квоти за тази цел. С оглед на обстоятелството, че приходите от тръжна продажба на квоти емисии постъпват във фонд „Сигурност на електроенергийната система“ и тяхното предназначение е регламентирано в Закона за енергетиката, в Преходните и заключителните разпоредби на Закона за допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата са предвидени и допълнения в Закона за енергетиката. След провелата се дискусия членовете на Комисията по бюджет и финанси изразиха принципната си подкрепа за така предложения законопроект, като обсъждането му приключи със следните резултати: 9 гласа „за“, без „против“ и 8 гласа „въздържал се“. Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата, № 902-01-58,

Благодаря, уважаеми господин Иванов. Колеги, изказвания? Заповядайте, господин Цветков. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Взимам думата, за да изкажа принципната ни подкрепа за предложението за Законопроекта за допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата. Изменението на климата е неоспорим факт и последиците от него, казвате, въздействат в по-голяма или в по-малка степен върху всички сектори в българската икономика. Основната цел на националната политика в тази област е намаляване на неблагоприятното въздействие върху човешкото здраве, екосистемите и националното стопанство, предизвикано от изменението на климата. По отношение на законодателството е направено много, като от 2014 г. е действащ Законът за ограничаване на изменението на климата, който дава обща правна рамка. В края на месец октомври тази година беше приета Националната стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие за периода до 2030 г. В Стратегията за определяне на целите и приоритетите за подобряване на капацитета за адаптация са формирани формирани мерки, определени са необходимите ресурси и отговорностите на институциите. Тя също така очертава рисковете и уязвимостта в различните икономически сектори, междусекторните връзки по отношение на тези рискове и уязвимости, както и макроикономическите последици от изменението на климата като цяло. България участва и в Европейската схема за търговия с емисии на парниковите газове със 127 инсталации на територията на цялата страна. През последната година цените на квотите въглеродни емисии претърпяха увеличение с близо 130 на сто. Това води до пряко отражение върху директните разходи за квоти въглеродни емисии за индустриалните предприятия, така и за индиректните разходи в цените на електрическата енергия. С оглед на постигането на амбициозните цели на Европейския съюз в областта на климата се очертава в следващия период на схемата 2021 – 2030 г. тези разходи да се увеличат. Особено неблагоприятно се отразява това на предприятията с висока консумация на електроенергия, които са заплашени от така нареченото изтичане на въглерод. В част от държавите извън Европейския съюз не се прилагат строги правила за ограничаване изменението на климата, в резултат на което предприятията там са в по-изгодно икономическо положение. Това може да доведе до реално изместване на определени производства извън Европейския съюз. С цел защита на интересите и запазване на конкурентоспособността на предприятията Директивата въвежда механизъм за тяхното подпомагане под формата на държавна помощ. Директивата определя и източника за финансиране на Схемата, а именно приходите от генерирана продажба чрез търг на квоти. Понастоящем българските предприятия са в неравностойно положение спрямо техните конкуренти в трети страни, тъй като и у нас… (Шум, оживление и реплики.) компенсационен механизъм. Същото се отнася и по отношение на конкурентните предприятия от самия Европейски съюз, където вече има въведен такъв механизъм за компенсиране на индиректните разходи. Именно поради тази причина е необходимо да се приеме настоящият законопроект. Чрез Законопроекта в националното ни законодателство ще се хармонизират изискванията с европейското, ще се въведе на национално ниво механизъм за отпускане на помощи за предприятия в риск от изтичане на въглерод, ще се подобрят конкурентоспособността и условията за бизнес в България, както и инвестиционният климат и икономическото доверие към страната. В заключение считам, че с подкрепата на Законопроекта ще изразим в ясна наша позиция защитата на българските предприятия, които са в риск в резултат на мерките, въведени от политиката за изменението на климата. Благодаря, госпожо Председател. Господин Шопов, после господин Николов. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми госпожи и господа! Очертава се кротък дебат без особена стръв, без да се кажат нещата с истинските им имена и без съответно тук да има поне трима министри, защото темата ги касае пряко, фризирани доклади от комисиите, „въздържали се“ от опозицията, от БСП тъжна работа. Аз и друг път съм Ви давал пример с онзи виц от златната решетка от социалистическо време, когато събрали трудещите се в една зала и в един момент им казали: „Ще Ви бесим!“ Една ръчичка, за да има нещо, вдигнала се: „Да, другарю, кажете какво има.“ „А въжетата – вика – сами ли ще си ги носим или ще ни ги доставите по профсъюзна линия?“ Та и тук се касае за същото. Тези дни по медиите се появяват едни съобщения, които не вещаят нищо добро в енергийната сфера анализи, за това че след пет години ще има режим на тока. Чели ли сте ги? Видяхте ли ги? Обърнахте ли им внимание? Че трябва бързо да увеличим с артилерийска подготовка цената на тока, защото сега ако го увеличим, щяло да бъде по едни разчети – към 27,8% увеличение, но ако сме го увеличили след една-две години, тогава увеличението щяло да бъде 40%. И всичко това е подготовка на общественото съзнание за това, което до голяма степен се предопределя от днешния законопроект, от днешното гласуване. В момента не сме друго, а инструмент за гласуване, за превръщане в закон на волята на брюкселските бюрократи и на чужди интереси. Защото в основата на цялата тази психоза е държавата Франция, която има своя интерес, която произвежда своя ток – най-вече от електроцентрали, която има своя интерес и в Румъния с атомната електроцентрала, която ни затвори четири блока на АЕЦ „Козлодуй“ и е една от най-активните, която ни пречи да построим „Белене“. Това са все релации, които не знам кой хваща, кой разбира и кой проумява, с тази взаимна и всеобща лъжа как малка България с нашите топлоцентрали ще повлияе върху световния климат и Европа, която има около 10% дял в световното замърсяване. Ами президентът Тръмп, с който сме такива приятели, видяхме го съвсем наскоро, има стройна теза по въпроса и политика в това отношение. Но кой тук от нашите политици, от нашите външнополитически представители и дейци да се опъне и да каже тези истини? Няма кой! И днес тук предколедно – звънчета, Дядомразовци или Дядоколедовци, зависи кой как определя този персонаж и го схваща, Снежанки, снежинки, ще гласуваме нещо, което ще има последици за десетилетия в българската енергетика. Стига с тези взаимни лъжи и глупости: обществото, държавата щяло да плаща, и другаде едни въглеродни емисии щели да се плащат от чужбина. На кой? На ТЕЦ 1 и 3, за да могат американските собственици да си генерират огромните печалби. Това ли правим в момента? Ами, това правим, разбира се. Така ще продължим да вървим към онзи апокалипсис. Едно правителство в много скоро време – кое ще бъде, това ли, или следващото, аргументирано, затова че пазим околната среда, затова че се пазим от въглеродни емисии, да вдигне тока. И ще бъдат убедени българите, че това е естествено, нормално и ще продължим и на този фон. Вижте, държавата Франция, която е в основата на цялата тази уйдурма, в момента налага за това да скочим, това да кажем: нова политика в превозите. Знаете провала, един от големите провали за последните 30 години на българския национален интерес. Абсолютен провал! Едни камиони, които да се разкарват напред, назад в Европа, за да не бъдат конкурентоспособни на френските, които камиони ще увеличават въглеродните емисии страшно много – всички си давате сметка за това, и в същото време нас ни карат да хвърляме и да плащаме луди пари за това ограничаване точно пак на въглеродните емисии, но прекарано през производството на електроенергия, през топлоелектрическите централи. В същата тази зала преди десетина години, когато спряха строителството на АЕЦ „Белене“, едни хора – Ваши колеги, стояха ей тук, отдясно, и обещаваха. Основен техен аргумент беше, че не било патриотично електроенергията да се произвежда от наличния ресурс във вид на каменни въглища и затова не трябвало да са, а патриотично било да не се правят атомни електроцентрали, където горивото било чуждо, тире – руско, тогава. каква е логиката? Високопатриотично беше тогава, за да се спре АЕЦ „Белене“ – и това можеше, и това беше добре да стане, с идеята да се произвежда ток от топлоелектрически централи, а сега вече това трябва да се ограничава. А какво ще се произвежда от тока? Тези лобита, тези платени групи за натиск, каквито са много от „Зелените“, се обявиха против атомните електроцентрали, обявиха се, ако щете, и срещу перките, защото те бутали, убивали птици, включително срещу фотоволтаиците, че създавали едни трептения, едни магнитни лъчения, което не било също екологично, срещу ВЕЦ-овете, защото загивали рибите по планинските реки и язовирите, сега са против и топлоелектрическите централи. Зависи откъде им идват парите, грантовете, какъв им е интересът. Няма енергетика, която те да подкрепят, за която да се застъпят, в момента на мушката са ТЕЦ-овете. И понеже за България, след като бяха ликвидирани четири блока на АЕЦ „Козлодуй“, топлоелектрическите централи дават огромната част от продукта, от електроенергията, в Европа няма да бъдат ощетени французите, ще бъдем ощетени ние. Хайде да се вземем в ръце и да скочим срещу този пореден удар против българския национален интерес, имаме повод в момента – това, което се направи с превозите, този безобразен акт, който беше гласуван, и да осъществим ответни мерки. Така е в политиката – който има куража да ги прави и да отговаря, него ще го има, ще съществува, а тези, които се смушват и спотайват, и изпълняват безпрекословно волята на чужди господари, оттичат в историята. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Шопов. Реплики?

взимам тази реплика, защото във Вашето изказване обърнахте внимание за това каква е позицията на БСП, без изобщо да е заявена и Вие да знаете каква е тя. Но след като засегнахте тази тема, ще Ви кажа каква е нашата позиция. Нашата позиция е, че на първо четене на този законопроект ние се въздържаме. Ще кажа какви са и причините. Искам да обърна внимание, че слушах внимателно Вашето изказване и от изказването разбрах, че не сте съвсем запознат с това, което се предлага в този законопроект. Той не касае изобщо ТЕЦ-ове и така нататък – това, за което Вие говорихте. Той касае следното: 5% от Фонда за вредните емисии да се разпределят във вид на помощ, субсидия към производства с висока енергоемкост, основно свързани с преработката на метали в България. Тази държавна помощ се прави така, защото тези български да бъдат конкурентоспособни на своите европейски конкуренти, и не само европейски, а и световни конкуренти. От тази страна БСП подкрепя това предложение. Това, което смущава нашата парламентарна група, е начинът, по който се определят тези предприятия. В началото, когато започна обсъждането за обхвата на тези предприятия, бяха около 180 –190 предприятия,

Точно поради тази причина ние от БСП ще се въздържим да подкрепим този законопроект. Благодаря Ви за вниманието.

защото явно някъде има и неразбиране, а някои колеги не ги вълнува тази тема и не е необходимо да бъдат запознати, затова е хубаво може би да кажем за какво става дума. България формира приходи от спестените въглеродни емисии през годините,

част са от приходите, които той формира, като 5% са от производството на електрическа енергия, от зелената добавка, от задължения към обществото, което се формира от цената на електрическата енергия, и компенсира всички задължения на държавата спрямо договорите, направени,

80% от зелената добавка към предприятията, които отговарят на условията. Получи се нотификация след Наредба от Министерството на енергетиката – министърът на енергетиката е управляващ орган във връзка с тази нотификация, и тази индустрия се компенсира със зелената добавка, тези

а ще бъдат доста по-малко. При намаляването на задълженията към обществото с поставеното ценово решение на Комисията за енергийно и водно регулиране тази добавка, която те получаваха на база на наредбата и нотификацията, е доста по-малка и това всъщност изправя енергоемките предприятия пред невъзможността да се конкурират с европейските подобни предприятия поради факта, че както Франция, Германия, и доста други държави по тази директива получават помощ от гледна точка на въглеродните емисии като компенсация. В тази директива не е определен конкретен процент, а там се казва следното нещо: ако над 25% от приходите от въглеродните емисии е необходимо да отидат в тези предприятия, пред Европейската комисия трябва да се мотивира много подробно защо се надвишават тези 25%. Поради тази причина е сложен прагът от 25%, който е записан в Законопроекта за изменение и допълнение. Всъщност, ако вземем ценовото решение на Комисията за енергийно и водно регулиране, приходите във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ са от порядъка на 850 млн. лв., които влизат именно чрез продажбата на въглеродни емисии. Ако вземем, че 25% трябва да бъде максималният таван, за който не трябва да обясняваме пред Европейската комисия защо по-голям процент трябва да ги компенсираме и да вземем 25%, то малко над 200 и няколко милиона лева трябва да отидат за определен брой предприятия, които отговарят на условията в Законопроекта, и впоследствие ще бъдат описани подробно в Наредбата, която трябва да издаде Министерството. Реално погледнато, разпределено на 33 тераватчаса електроенергия, това са някъде между са някъде между седем и осем лева, които трябва да се сложат в задължения към обществото, което е част от компонентата, формираща цената на електрическата енергия. При всички случаи обществото няма как да приеме Затова при всички случаи и при разискванията Комисията за енергийно и водно регулиране категорично каза, че не е съгласна с такъв Те смятат, че в порядъка до 5%, за което е изчислено, че е някъде около 40 млн. лв., може да бъде поносимо и това е някъде около един лев. лев. Не е задължително да бъде нарастване на цената на задължение към обществото, а може да е момент на ненамаляване на стойността му и да могат тези предприятия да получат възможността да ползват тези пари, като казвам, че парите не им се дават, за да увеличават своята печалба, а те трябва да ги превръщат в енергийна ефективност или да ги слагат в някакъв вид програми. Това също трябва да бъде отбелязано в Закона и според мен е пропуск, че тези пари трябва да отидат за конкретни цели, а не за увеличаване или компенсиране на приходите на съответните предприятия. Защо трябва да приемем този законопроект? Според мен ние трябва да го приемем, защото в крайна сметка гръбнакът на на една държава, приходите на една държава, социалната дейност на една държава се крепят именно на производството. Ние се стремим по всякакъв начин да стимулираме това производство, за да може да създава работни места, да внася данъци и да може държавата да има фундамент, върху който да гради и социалната си политика. Когато в един Единен пазар имаме страни, които компенсират тези предприятия, мога да Ви кажа, че има страни, които минават над 40% от приходите от въглеродни емисии, които преразпределят към енергоемките си предприятия, то в този случай нашите предприятия ще изпитват дефицит на конкурентоспособност спрямо тях. Ние трябва да следим тези процеси и да бъдем адекватни с цел да привличаме, разбира се, и чужди инвестиции, с цел да съхраняваме и наличното производство. При условие че всякакви експерти на високо ниво предричат криза, други казват, че тя може би ще дойде скоро, а криза все още няма, но така или иначе има спад в икономиката на водещите икономики на страните от Европейския съюз. Това е сигнал, че ние трябва да следим процесите, трябва да бъдем адекватни и един от начините е с този законопроект. Аз мисля, че този законопроект е в правилна посока, но при всички случаи между първо и второ четене трябва да се уточнят параметрите, за да не натоварим потребителите на електрическата енергия – да не бъде само за тяхна сметка, а да можем да определим и начините, по които тези средства да бъдат използвани, така че тези предприятия да бъдат енергийно по-ефективни и да бъдат впоследствие, когато тази помощ вече изчезне, тази енергийна ефективност да прерасне в конкурентоспособност на продукцията, която те ще предлагат на европейския пазар.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Разбира се, всяка стъпка в определена посока към изсветляване на тези процеси е добра. Колко е добър обаче вариантът на Законопроекта?! Вие знаете, колега Николов, че ни беше докладвано в мотивите, че 190 предприятия попадат в обхвата на тази поправка. Оказа се, че са 30. Второ, бидейки дори и в контекста на тези 25%, които не надвишаваме като преразпределение, отново трябва да има режим по нотификация, който не е извършен от българската държава. държава. Трето, логиката, съдържанието и смисълът на Европейската директива е тези пари не да подпомагат цената на електричеството на производителите, не да ги дотират и да извършват социална бизнес политика, а да се финансират иновативни проекти, иновации и технологии, които са енергоспестяващи. С най-голямото ми уважение, просто да дотираме и да добавяме компенсаторно към цената на тока за 30 производителя, с този законопроект звучи

да указва кои подлежат на финансиране, ако прилагат енергоспестяващи иновативни мерки и технологии, а дотация на парче, на калпак – не смятам, че е коректно. В заключение припомням, че именно под натиска на големия бизнес ние с Вас миналата година категорично застанахме зад позицията, че никакви добавки към електроенергия, никакви преференции, никакви бонуси не могат да бъдат давани. Шест месеца по-късно това, което искаха тези вносители, го поставят по следния начин: дайте сега за нас преференциално да финансираме и да дотираме, защото не сме конкурентни. когато започнат да се държат конкурентно, иновативно и има фонд, който при определени условия да финансира енергоспестяващите мерки, тогава ще има справедливост. Така че, това е нашата позиция. Благодаря Ви. Иначе, пак казвам: всяка стъпка е добра.

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми господин Николов, правилно казахте, че ако се достигне таванът от 25%, това ще окаже влияние върху цената на тока на гражданите, на обикновените потребители на електрическа енергия. Според председателя на КЕВР – господин Иван Иванов, включително той изчисли в Икономическата комисия, че достигането на 25% ще значи между 6 и 11% увеличаване на тока на гражданите за сметка на бизнеса, като според самия бизнес за миналата година има около 500 милиона печалба. Тоест ние ще натоварим българския данъкоплатец, който така и така има затруднения с ежедневните си разходи, за сметка на бизнеса, който и без това има големи печалби. Другия проблем, който видяхме ние в Икономическата комисия и който го казаха самите юристи на Народното събрание, че текстовете в предложения законопроект са написани с изключително много пропуски, пропуски, има неточни текстове и самото качество на Законопроекта не е на нивото, което ще реши проблема. Самите те казаха, че се опасяват, че между първо и второ четене работата по нормализирането на тези текстове, вкарването им в някакви рамки, за да могат да функционират нормално, ще е много сложен процес. Поради тези причини и причините, които изказаха като мнение и колегите, ние няма как да подкрепим този закон, въпреки

Първо, за тези въглеродни емисии, които държавата продава и получава, логиката е следната: замърсителят плаща и купува въглеродни емисии – тоест той задължително плаща за това, че замърсява околната среда. Тези въглеродни емисии, които държавата е спестила и получава, не са, за да компенсира електрическата енергия. По принцип тя трябва да ги получава, за да насърчи именно намаляване на замърсяването на околната среда и енергийната ефективност. че ние сме ги сложили в един фонд, с който се опитваме да компенсираме електрическата енергия, не смятам, че е най-добрият вариант, но това е единственият начин да има социална поносимост на цената на електрическа енергия в България. Слава богу, направили сме го в Закона за енергетиката, тя не компенсира единицата и тройката в дългосрочните договори, но може да се използва за компенсация на цената на дългосрочните договори на възобновяеми източници, което е начин за изпълняване на Директивата. Аз лично си мисля, че логиката в тази зала би трябвало да е следната: Икономическата комисия да подкрепя този закон, защото тя трябва да подкрепя икономиката, конкурентоспособността; Енергийната комисия също трябва да е „за“ този закон,

се използват именно за такива цели; Социалната комисия трябва само да е против, защото Социалната комисия би казала, че хората не са длъжни или примерно, че някои групи хора не могат да поемат цената на електрическата енергия, ако тя действително е такава, каквато е на пазарите за електрическа енергия. Но при нас нещата винаги са обърнати, винаги са смесени, винаги са не както трябва. Затова мисля, че, ако поработим наистина, господин Костадинов, абсолютно сте прав,

мисля, че ще стане един добър Закон и горе-долу да се удовлетворят всички претенции и опасения от него. Наистина при нас нещата са доста обърнати. В Европа тези пари се използват именно за иновации и за енергийна ефективност, а ние ги правим така, за да компенсираме ненарастването на цената на електрическата енергия. За съжаление,

С приемането на този законопроект ние, естествено, ще върнем една част, но да не плашим хората. Това не са 25%, а са 5%, което няма да окаже никакво влияние върху крайната цена на ел. енергията за населението.

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Получи се дебат по този законопроект, но ми се струва, че трябва да станат ясни поне две неща. Първото е, обсъждането и приемането на този законопроект означава, че липсва каквато и да е правителствена политика в подкрепа на българската индустрия. Това трябва да стане ясно сега, колеги, Директивата, на която се позоваваме, приемайки този законопроект, е изменена през месец март 2018 г. и тя задължава страните членки да приемат именно тези финансови компенсации за тази енергийно-интензивна индустрия, която има пряк риск от изтичане на въглерод. В момента сме месец декември 2019 г. Говорим за една палиативна мярка, която ще работи само шест месеца. Липсва каквато и да е правителствена политика в подкрепа на българската индустрия. Пред реален риск сме от загуба на производство, загуба на брутен вътрешен продукт и оттам загуба на работни места. Няма никакъв механизъм, по който тази енергийно-интензивна индустрия да компенсира своите индиректни разходи, които се налага да прави, предвид повишаващите се цени на квотите на въглеродни емисии върху крайната цена на електрическата енергия, която тя заплаща в момента. Ние сме последната страна – членка на Европейския съюз, която, която, не бих казал, че това е и опит дори, въвежда такъв тип порядък на компенсации за своята индустрия. Така че това трябва да стане ясно с този дебат в момента. Аз въобще не влизам в това какъв е обхватът, кои са предприятията, защото в комисиите, в които аз участвах, така и не стана ясно какъв е техният какъв е техният брой. Отделно, трябва да е ясно и още едно – повече от година това циркулира между Министерството на околната среда и водите, Министерството на енергетиката и накрая намира своето място в Министерството на икономиката, което се явява вносител на на този законопроект. Няма никакво съмнение и всеки един от Вас знае каква е политиката на Европейската комисия към преход на нисковъглеродна икономика и какви ще бъдат все повече растящите ангажименти и тежести, които ще има индустрията. За сметка на това нямаме никакъв отговор за нашата правителствена политика в тази сфера и в тази област, за да запази България конкурентните си предимства. И накрая това, заради което няма да подкрепим този законопроект в момента, защото механизмът, по който се предлага да бъде направено това, е възможно най-лесният на първо на първо четене, но той не решава нито един от големите въпроси, които стоят пред българската енергетика или по-скоро големите дефицити, липсата на реформи и на промени в българската енергетика. Правим най лесното – натрупаните пари във фонд, който създадохме с една съвсем друга цел и съвсем друга подкрепа за българската енергийна система, ние в момента взимаме тези пари и ги даваме на индустрията. В крайна сметка прехвърляме истината, която трябва да се каже, че цената е върху крайния потребител на електрическа енергия. Всички тези аргументи не ни дават основание да подкрепим този законопроект, въпреки желанието да имаме ясна държавна политика в подкрепа на българската индустрия. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Бойчев. Реплики? Господин Николов, заповядайте за реплика. госпожо Председател, колеги! Господин Бойчев, не съм съгласен с Вас, че правителството няма политика във връзка с нашата индустрия, с фирмите, с фирмите, с икономиката, защото най-прекият начин да можеш да изпълняваш политики за насърчаване е данъчната политика.

Аз смятам, че това е политиката, която правителството правилно провежда с цел насърчаване на конкурентоспособността на нашата икономика. Това е пряката цел. Всички други мерки, както виждате, са палиативни, временни и така нататък. Това е дългосрочният начин нашата икономика да може да бъде конкурентоспособна, предвид обстоятелствата, съпровождащи тази конкурентоспособна интензивност и така нататък. Иначе съм абсолютно съгласен с всичко, което казахте, само че видях две линии във Вашето мнение, които според мен са антагонистични. Едната е, че това е отдавна въведено в другите страни и, че и ние трябваше да го въведем. От друга страна, че не трябва да го въвеждаме, защото това е цената на тока, формираща крайната цената на електрическата енергия, която потребителите ползват. В крайна сметка, цената на електрическата енергия се формира от конкурентна, пазарна стойност, която се формира на Енергийната борса в България, която все повече става част от енергийните борси на съседните държави, предвид обединението в Европейския съюз. Така че там трябва да търсим разковничето. Това е цената – пазарната цена. Тоест ние трябва да освобождаваме този пазар все повече и повече и това е наше задължение, с което също закъсняваме. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Николов. Втора реплика?

едва ли не облагодетелства бранша. За мен тук се касае, говоря в този смисъл и Ви предупреждавам, за система от подобни закони, които ще доведат до страшно неблагоприятни последици за българското общество и за българския национален интерес. Така се прави: един да, друг – не; един в някаква степен може да бъде похвален, може да бъде подкрепен; едни мерки на пръв поглед да изглеждат доброжелателни и положителни, но неотклонно, бавно, малко по малко в този закон, а ще има и следващи, ще вървим към това – след няколко години, и с нарастващия брой електроавтомобили, които ще увеличават нуждата от електричество, да стигаме до невъзможността да задоволим нуждите на обществото, до повишаване цените на електроенергията.

госпожо Председател. Уважаеми господин Николов, дебатът, който водим в момента, не е за данъчната политика на страната, а е по конкретния законопроект. Аргументът ми да изразя мнението, че липсва такъв тип правителствена политика в подкрепа на българската индустрия голяма степен е именно на база отказа от провеждането на каквито и да е реформи в енергетиката и трупането на все повече дефицити в този сектор и дори този прокламиран от Вас успех за въвеждането на либерализиране на пазара и борсовата търговия на електрическа енергия, в момента води дотам, че българската индустрия плаща в момента един от най-скъпия ток в региона. Затова Затова казвам, че в момента липсва каквато и да е политика и цената на отказ и лошо управление на този сектор в крайна сметка ще я платим всички – и българската индустрия, и българските потребители, защото Вие не може да избягате от тези

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Парламентарната група на „БСП за България“ винаги е подкрепяла мерки за развитието на българската икономика, но ги е подкрепяла тогава, когато те наистина са били за развитие на икономиката, като ясен път за повишаване благосъстоянието на хората, а не за развитието на икономиката като ясен път за обогатяване на отделни нейни представители и собственици на големи предприятия. Ако искате да Ви кажа с прости думи за какво става въпрос в този законопроект, нещата са ясни и елементарни – за няколко броя предприятия, които все още не е ясно дали ще бъдат тези, които са в списъка, или някои други, тъй като критериите, по които са направени, са неясни, ще намалим цената на електроенергията. Ако това е реформа здраве му кажи! Тоест няколко предприятия, няколко потребители ще получават електроенергия на по-евтина цена. Спорът е дали да бъде с 5%, дали да бъде с 15, с 25, с 30, или както някой ни каза: в Западна Европа имало и 40% намаляване на цената. Колеги, това означава, че ако намалим на тях цената, на някой друг трябва да я вдигнем. Това трябва да се компенсира. Електроенергията не е безплатна, има си определена цена. И както обикновено, за да направим някои по-богати, ще вземем от бедните, от обикновения потребител, от гражданина, ще вдигнем неговата цена, за да можем да компенсираме, всъщност да намалим цената на едни други потребители. И питам аз: къде е така наречената конституционна равнопоставеност на всички пред закона, пред изискванията, пред държавата? Или може би проблемът тук е такъв, че тези собственици на предприятия имат достъп до премиера, отиват и го убеждават: дайте да направим едно такова действие, което е уж в полза на българската индустрия, а обикновеният потребител, този, който протестира по улиците, няма как да отиде и да му обясни на премиера, че умира от глад. Ето за това става въпрос, за нищо друго! Трябва да Ви кажа, че това, което предлагате тук да бъде прието, няма да помогне с нищо, защото, първо, ако влезе в сила, ако бъде нотифицирано, което не е никак сигурно, че ще се случи по начина, по който се предлага, тази мярка може би ще започне да действа от 1 юли догодина. Не по-рано от 1 юли, защото тогава ще бъде ценовият период. И знаете ли колко време ще продължи? До края на годината, защото тогава приключва този механизъм. Всъщност това, което ни предлагате, е една мярка от 6 месеца, която може би ще се случи, ако Европейската комисия реши да нотифицира, и то в срок, нашите изменения. Знаейки с каква скорост се движат ратификациите, имайки предвид и предишната, която беше по отношение на зелената енергия, силно се съмнявам, че този закон ще влезе някога в сила, но той създава проблеми. Той създава проблеми за електроенергийната сигурност на държавата чрез допълнителни източвания на пари от Фонда за електроенергийна сигурност, които ще отидат в джобовете на определени собственици. Апропо, да Ви кажа: тези предприятия, за които се отнася тази помощ, това подпомагане, ще се върна после на думата „подпомагане“, за миналата година имат реализирана печалба от 600 млн. лв. И ние за подарък сме решили да им опростим от следващата година още едни 33 млн. лв., за да се чувстват още по-добре. В същото време българският гражданин плаща всеки ден електроенергия, която е непосилна за него като цена, именно заради такива политики. И понеже няколко пъти говорим как да подпомагаме тези предприятия, понеже става въпрос за подпомагане, дайте да включим големите производители в Закона за социално подпомагане, където са и другите, за да можем наистина, като ще подпомагаме, да подпомагаме всичките. Това не е социална политика, това не е енергийна политика и това не е политика в областта на икономиката. Ако аз бях на мястото на Министерството на икономиката, вместо да търся начин, по който да намалявам цената на електроенергията за определени потребители, щях да се замисля по какъв начин да организирам или фонд, както спомена моят колега Наско Костадинов, или някакъв друг механизъм, с който да развивам индустрия, която е с висока добавена стойност и с ниски енергийни разходи, те са взаимосвързани, за да може в България да има възможност наистина да се произвежда такава продукция, която да е с висока добавена стойност, ерго да произвежда повече брутен вътрешен продукт. До момента, до който нашата индустрия е ограничена в производството на продукция, която е предназначена по-нататък за друга продукция, тоест продукция с ниска добавена стойност, относителните разходи за енергия няма как да бъдат покрити и няма как да бъдат компенсирани. Поради тази причина ние няма да подкрепим този законопроект, защото – още един път казвам – той поставя неравнопоставеност върху потребителите, от една страна; от друга страна, облагодетелства

искрено съм благодарен на господин Валентин Николов, че направи всичко възможно да разясни пред народните представители за какво иде реч, за какво става въпрос, но тъй като той е от управляващата политическа сила, няма как да изкаже да изкаже това, което аз ще Ви кажа – не, защото съм от опозицията, а защото народните представители, когато гласуваме, трябва да вземем най-правилното решение. В тази зала, колеги, аз не виждам нито един народен представител, който да е против икономиката, против всички онези предприятия, които произвеждат продукция в България. В тази зала, колеги, аз не виждам никой, който по една или друга причина да е против помощта на онези предприятия, които имат добавена стойност и по този начин ще бъдат конкурентоспособни и в Европа, и на пазара. Не виждам никой, който да не подкрепи Директивата за изменението на климата и ние в тази част също сме съгласни. Обаче не сме съгласни с липсата на комуникация между институциите в България и последващата координация. Липсата на комуникация доведе до това, че чрез Преходните и заключителните разпоредби, изхождайки от Директивата, се опитваме да вземем едни парични средства от един фонд, който ясно е наречен Фонд за електроенергийна сигурност. В този фонд, колеги, се събраха определени средства, чрез които трябва да направим всичко възможно, проследявайки и снощните дебати в Европейския съвет, енергетиката да има онези средства, чрез които през преходния период да преминем от високовъглеродните производства на електроенергия към новите иновационни технологии, защото много сме закъснели. И си задавам въпроса: кой и защо без да влезе в комуникация с Комисията по енергийно и водно регулиране, кой и защо без да вземе мнението на Министерството на енергетиката, си позволи да вземе едни средства и заблуди предприятията в България, не сме срещу тези предприятия, че ще получат определени средства срещу Коледа, коледни подаръци, или разбирайте след Нова година? Заблудата е много голяма, колеги. Няма как тези парични средства за този кратък период от време да бъдат усвоени и да са взети, независимо че е грешка да се вземат от този фонд и да бъдат раздадени на калпак на определени предприятия. Това няма как да се случи. Второ, колеги, в Комисията по енергетика добре, че присъстваше господин Иван Иванов. Той беше притеснен от две неща. Първото – няма как тези средства, които ще бъдат извадени от Фонда и ще бъдат разпределени, да не влияят върху цената за такса задължение на общността. Господин Николов тук Ви каза, че то е в рамките на 7 – 8 лв. Обаче той си позволи да замълчи за следващото – през тези 10 години ГЕРБ говореха, че няма да увеличават цената на електроенергията и по този начин декапитализираха енергийните предприятия, по този начин ТЕЦ-2 догодина ще фалира, а всъщност с този си ход ще увеличите цената на електроенергията. За да не бъда разбран погрешно – тези предприятия, които по една или друга причина не отделят въглеродни емисии, както в Европа се опитват да подпомогнат техните енергоемки предприятия, трябва да направим всичко възможно и в България това да се случи. Даже си позволих в Комисията да питам: Ако бяхме подкрепили енергоемкото предприятие „Кремиковци“, сега щяхме да имаме производство металургия и нямаше за джобно ножче да търсим да вкарваме метали от Русия или от Америка. Затварям скобата. Затова, колеги, нашето притеснение и ние като „Движение за права и свободи“ сме съгласни в първата част – за Директивата, да подкрепим Законопроекта, по втората част ще се въздържим с ясното съзнание. Чухме от ГЕРБ, че между първо и второ четене ще има промяна поне 4%. Знаете ли как ми звучи това? По онова време – социалистическо, когато се казваше: „Цената на продукцията, на хляба или на електроенергията ще се вдигне с 10 стотинки“, целият народ вика: „Може ли такова нещо?“, недоволства… И накрая, когато Тодор Живков казваше: „Няма да е с 10 стотинки, а с 5 стотинки“, тръгваха тържествата. Нещо такова ще се случи сега, което е много неприятно. Как и по какъв начин трябва да бъдат разпределени средствата? Само срещу проекти, които чрез тези чрез тези средства ще бъдат инвестирани в иновационни нови технологии в което и да е предприятие – дали е енергоемко, или не е енергоемко, на който искате, на него раздавайте парите. Кой ще определи това? Все още не е ясно. Имате наредба, която сте подготвили, на кои предприятия ще бъдат раздадени средствата. Но срещу какво? За какво? Догодина, след като в момента, както обещавате, ако няма да е 25%, защото при 25% от този фонд ще отклоните 220 млн. ако са 4% ще раздадете новогодишните подаръци – около 33 млн. лв. Колеги, липсват критерии. Последващото, което би трябвало да направим – как и по какъв начин ще бъдат контролирани средствата, които ще излязат оттам, също не е ясно. Всъщност това е поредният законопроект,

Поредното доказателство, че Вие все още не можете, или пък целенасочено в Преходните и заключителните разпоредби правите онези изменения, за да не може народното представителство да разбере какво правите. Контролът, колеги, или всъщност управлението, което в момента е факт – това, което ще направите и днес, ще заблудите едни собственици на предприятия в очакване, че ще бъдат конкурентоспособни на европейския пазар, а това няма как да се случи, ще заблудите Европейската комисия, че сме въвели Директивата и във връзка с тази директива ще спазим изискванията на Европейската комисия, защото, ако спазим изискванията на Европейската комисия, трябва да раздадем 220 милиона. Затова моето предложение е да отпадне втората част в изменение и допълнение на Закона за енергетиката, всъщност тогава пък няма да остане нищо. За това, колеги, е нашето притеснение. Учудвам се на БСП! Излязоха и казаха, подкрепят всичко това, а заради Вас цената на електроенергията е в това състояние, което е в момента, защото ГЕРБ, притеснени от Вас, не обясняват на обществото, че цената на електроенергията в България не е висока, а заплатите, доходите на хората са ниски. Затова още веднъж

Подлагам на първо гласуване Законопроект за допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата, № 902-01-58, внесен от Министерския съвет на 5 ноември 2019 г.

На основание чл. 53, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам да бъде включена в Програмата за работа на Народното събрание в днешното заседание, 13 декември, следната допълнителна точка: „Проекти на решения за промени в постоянни комисии“. Моля, режим на гласуване.

изменението на климата да бъде удължен до максималния, както беше изразено и в Комисията от Правната дирекция. Трябва сериозно да се прецизират текстовете, а и да има време, както и колегите изразиха някои от опасенията си, да бъдат внесени предложения.

Моля, режим на гласуване.

против 1, въздържали се 2. Предложението е прието. И още едно предложение: „Проект! РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по културата и медиите Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1

Уважаеми колеги, в Клуба на народния представител девическата хорова формация „Евмолпея“ от град Пловдив ще ни поздрави със свои музикални произведения по повод настъпващите коледни и новогодишни празници. Всички народни представители са поканени да присъстват. Продължаваме с парламентарен контрол в 11,15